Има записани за изказване народни представители. Думата има господин Терзийски. Отказал се е от изказване. Господин Емил Василев е след него. Слушаме Ви, господин Василев.

„Всички мразят Закона за отнемане имуществото на незаконно забогателите”. Наблюдаваме пред очите ни как се сформира една неформална коалиция между всички стари тоталитарни и посттоталитарни партии, които като един се обявяват за противници на този закон. Обяснението за мен е сравнително логично, давам го в контекста на обсъжданията на чл. 3 от закона, тъй като това е текст с принципиален характер. Смятам, че тук е мястото да бъдат изложени някои принципиални съображения. Две групи хора се обогатиха през последните две десетилетия чрез незаконно придобиване на държавно имущество. Едната група хора хора е комунистическата номенклатура, нейните синове, дъщери и внуци, които всъщност преобразуваха политическата власт на БКП в икономическо влияние. Другата голяма група хора, които се обогатиха, бяха лица, свързани с партии от така наречената стара десница. По линия на приватизацията те бяха включвани в приоритетни списъци и придобиваха

видяхме и извънземното с мустаци на няколко пъти на парламентарната трибуна. Защо? Защо го правят, уважаеми колеги?! Правят го, защото виждат себе си, собственото си имущество като обект на гражданска конфискация на закона, който в момента приемаме. Те виждат като обект на гражданска конфискация имуществото, което са прехвърлили на жените си, децата си, баби, дядовци, внуци, вуйчовци, лели, стринки и така нататък. Затова, понеже очевидно всички, с изключение на вносителите, са против приемането на този закон,

от левицата и от псевдодесницата да стане и да обясни какво всъщност е лошото в това да се отнемат имотите на незаконно забогателите? Какво лошо има в това да възтържествува обществената справедливост? Бих казал, че голямата новина от днес в кавички, а може би наистина е, че освен вносителите, все пак има и още един парламентарен субект, който стои твърдо зад този закон

Господин Василев, няма нищо лошо в това да се направи Закон за конфискация на незаконно придобитото имущество, нищо лошо няма в това! За съжаление, може би

а се прави закон, който да се използва за политически репресии и за политически рестрикции срещу българските граждани, срещу всички, включително и срещу

за отнемане на незаконно придобитото имущество. Разминава се с идеята наистина да се наложат санкции срещу тези, които са извършили престъпление и обвързването на престъплението с имуществото и крайният резултат, който търси този закон – отнемането на незаконно придобитото имущество.

През годините на безконечния криминален преход от комунизъм към демокрация собствеността си смениха активи за около 33 млрд. лв., държавни активи станаха частни активи. Насреща беше платена сумата общо от около 3 млрд. лв. На мен, пък и на цялото българско общество, на всички граждани ни се губят някъде около 30 млрд. лв. Това са парите, които влязоха в джобовете на незаконно забогателите. По отношение на това, за което ме репликирате, искам само да добавя, че никъде в закона не виждам текст, който да предвижда политическа репресия.

Точно тези обикновени български граждани, които са положили огромни усилия в своя живот, трудили са се честно и почтено, плащали са си данъците, не са се данъците, не са се обогатявали от упражняване на политическата власт, дами и господа вляво, по користни политически подбуди, точно те искат да видят

между хора, които са незаконно забогатели и имат своето лоби в парламента, включително защото някои криминални групировки са финансирали влизането Ви в парламента, дами и господа вляво, тази разграничителна линия вече се вижда по един много ясен начин от всички български граждани. Благодаря. Господин Терзийски, имате думата за изказване. Уважаема госпожо председател, дами и господа народни представители! В изказванията и в репликите си до момента до голяма степен разкрих моята позиция по отношение на

В изказването, което съм заявил да направя, ще представя своите процедурни предложения за редакционни промени. Внесъл съм ги писмено, както беше указанието на преждеводещата заседанието.

предложение. Понеже става въпрос за чувство за справедливост, което залагаме в закона, не мога да не споделя своите чувства пред Вас. Моето чувство за справедливост е много силно накърнено от изказването, което чухме всички в залата, на българския министър на правосъдието. Изключително много съжалявам, че тя в момента не присъства. Забавих своето изказване, защото исках тя да бъде в залата и да чуе това, което ще кажа.

служби. Единственото, което се говореше, беше цитиране на британски, на ирландски и така нататък указания. Това накърнява моето чувство за справедливост. Ние в закона залагаме точно такива чувства. Мисля, че българският министър на правосъдието трябва да изходи преди всичко от интересите, от целите на правосъдието на Република България, а не на Кралство Британия. Като стана въпрос, пак в нейното изказване, за връзката между изкуството и правото, аз се учудих защо законопроектът не е илюстриран с картинки. Така най-плътна ще бъде връзката между изкуството и правото. Би могло да има картинки – примерно как някого налагат с тояги. Няколко пъти чух, в духа на това, което говоря, мисля че един или два пъти когато ставаше въпрос за текстовете от този законопроект, министърът на правосъдието каза: „Не е моя работа”. Ние приемаме законопроект, който влиза в ресора, който ще бъде пряко свързан с наказателно производство, с гражданско производство, след това – съд, който ще налага, ще одобрява или ще приема наложените санкции, и министърът на правосъдието казва: „Не е моя работа” по текстовете! Ако до момента министърът на правосъдието не е наясно какви текстове се предлагат и се приемат,

Ви, госпожо председател. Госпожо председател, господин Анастасов, уважаеми колеги! Член трети очевидно е сърцевината на закона, тъй като определя и целта, и средствата. От вече направените изказвания, госпожо председател, предполагам, че и Вие, и който води заседанието ще бъде доста затруднен да представи всички предложения за промени, които бяха направени, започвайки от господин Божинов и свършвайки с госпожа Фидосова, разбира се, и господин Терзийски. Самото това обстоятелство вече е достатъчно свидетелство, че философията на закона е твърде спорна, да не кажем – много сериозно сбъркана. Госпожо председател, обръщам се и към Вас: да прецените и Вие, и господин Анастасов какво точно е записано, започвайки от ал. 2. Казано е, че за постигане на целта по ал. 1 могат да се налагат ограничения на собствеността! Досега този момент от редакцията на ал. 2 не беше особено дискутиран. Дискутирани бяха въпросите за чувството на справедливост, обществения интерес и този на гражданите. Но бих искал да Ви приканя да обърнете внимание на този запис, защото, първо, той е в пряко противоречие с текста на чл. 17, ал. 3 от Конституцията, който казва, че частната собственост е неприкосновена; а и с ал. 1 на чл. 17 от Конституцията, която гласи, че правото на собственост и на наследяване се гарантира и защитава от закона. Според мен, госпожо председател, връщайки се към дискусията от вчера, заслужава особено внимание онова, което господин Бисеров в един момент засегна, а именно до каква степен може да се говори за право на собственост на онези, които по незаконен начин са се обогатили. Според мен поне логиката трябва да е обратната. Този закон трябва да защити правата на собственост на юридическите и физическите лица и на държавата; право на собственост или права на собственост, които незаконно, тежко, грубо са били нарушени, са били ограбени в резултат на организирана престъпна дейност или на неорганизирани престъпни групи, но отделни престъпни лица и колективи, които по един или друг достатъчно изобретателен начин са нарушили закона – чрез документни измами и така нататък, и са се облагодетелствали незаконно, и то в особено големи размери. Най-общо казано, логиката и очакването за този закон – беше заявявано неколкократно и от онези външни партньори, които настоятелно ни приканват да приемем такъв закон, а то е очевидното несъответствие между онова, с което дадено лице разполага като недвижимо имущество, като едни или други транспортни средства, като възможности за живот и неговите видими видими законни доходи, започвайки от служители в едни или други държавни администрации – било митница, било други, и стигайки до работещи работещи в частната сфера, но очевидно неразполагащи с видими източници за онова, което фактически имат като имущество, което ползват. Тук стигаме до тези въпроси, които бяха предмет на дискусия от вчера и продължават и днес. Първо, госпожо председател, и вчера възникна въпросът: защо този законопроект е даден като водеща комисия на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред? Ясно е, че той засяга основни понятия в правото, основни институти на правото, засяга конституционно записани текстове, даже още повече засяга основни начала на изграждането на новата демократична държава, които са предмет на обществена дискусия и регламентиране повече от 20 години.

Благодаря Ви, госпожо председател. Уважаеми господин Пирински, Вие сигурно не сте били в залата на Народното събрание, когато аз направих изказване, в което направих предложение, по което ще искам да вземете отношение.

да отпадне. (Шум и реплики.) По този начин текстът става: „за постигане на целта по ал. 2 могат да се налагат ограничения, като се съблюдава правото на защита на засегнатите лица” и така нататък, но не се визира собствеността. Ви да вземете отношение по това конкретно предложение, защото Вие не направихте свое, макар да казахте много сериозния аргумент, че в действителност законът би трябвало да действа тогава, когато са навредени интересите на собственост на държавата, на физическите и на юридическите лица, щото иначе няма как да възникне незаконно забогатяване или придобиване по незаконен начин на имущество. Благодаря.

да формулираме някакви смислени цели на закона. Това, което каза господин Костов преди почивката, а той наблегна на онези нарушения, които са от данъчен характер, и които ощетяват фиска, държавата, респективно обществото, Вие наблегнахте сега на другия аспект – на физическите лица, които са ощетени чрез кражби, изнудвания и друг вид такива престъпления. Тези две цели трябва да намерим начин да ги вкараме в този текст, защото е вярно, че следващите стотина текста не съответстват на тези цели, за съжаление. Те така са направени, че да обслужват фиска едва ли не, държавната хазна. Всичко, което е откраднато – това казва законът, това, което е откраднато от хората: сега ние ще направим една работа и ще го вкараме в хазната, а хората? Ами, на хората ще им дадем чувство, няма да им дадем имущество, за това е добре, че най-после успяваме да оформим две сериозни цели едната е да възстановим на хазната това, което е откраднато от хазната, а другата е да възстановим на физическите и юридическите лица това, което е откраднато от тях. Уважаема госпожо председател! Уважаеми господин Пирински, Вие пледирахте, и то с основание, обект на този закон да бъдат субектите, които са накърнили интересите на държавата, собствеността на държавата, обществената собственост. С това съм съгласен. Вие казахте, че философията е сбъркана обаче. Сбъркана е, когато си направил несъзнателна грешка. Господин Миков, Вие казахте, че става дума за лицемерие да, не става дума за сбъркана философия, а за съзнателно формулирана теза на двойните стандарти. И аз си мисля – ще бъде ли възстановено моето чувство за справедливост в един случай, в който се извършва спекулативна дейност, контрабандна дейност с акцизни стоки, когато органите, на които им плащат с моите данъци, прекратяват тези дейност, а човек от най-високо място забранява да бъде предотвратена тази дейност не под чувството си за справедливост, а на лично достойнство, защото президентът – така, ама аз съм дал дума не контрабандиста. този закон, който аз твърдя, че е на двойните стандарти, ще възстанови ли справедливостта? Ще спре ли потока, господин Костов, на национално богатство, което е заграбено в този случай и е ограбено от тези деца и от тяхното бъдеще? Не бъдете наивници! Докато сте на власт никога този случай няма да бъде разследван, затова, господин Пирински, не е сбъркана философията! Това е съзнателно нагласен механизъм да мачкаш политическия си противник

Благодаря Ви, госпожо председател. Господин Костов, чух Вашето изказване. Обърнах внимание, но проблемът за мен е и в самото понятие „ограничения”, защото, пак казвам, всъщност този закон какво представлява? Той е един вид извънредно законодателство, което казва по Конституция, по Наказателен кодекс не могат да бъдат защитени правата на гражданите и държавата в една ситуация, която е извънредна, при която имаме престъпност в огромни размери – такива, каквито има, да речем, в Ирландия, и затова налагаме ограничения на едни или други права, на едни или други норми. И затова казвам, че е сбъркана философията. Ще се обърна и към господин Божинов, но целият въпрос е ние да създадем, ако трябва, специален закон за една категория случаи – особено тежки, които се оказват трудно решими със стандартните норми на правната система, но това да бъдат норми за ефективно действие на основните права по Конституция – на защита на собствеността, на защита на правата на гражданите и правата на държавата. Това, което и по-нататък върви, както каза господин Бисеров, в този закон, това смесване на наказателни с административни основания, с анонимни сигнали за задействане на механизмите на този закон, създава една наистина широка, неуправляема сфера на неговото приложение и по същество, според мен, крайно ще затрудни атаката към онези именно, които заслужават да бъдат санкционирани и то с цялата строгост на закона. И тук, госпожо председател, преди почивката беше изразена една хипотеза, че това всъщност е част от предизборното законодателство на управляващата партия. Струва ми се, че има достатъчно основания за едно такова предположение, защото има достатъчно сигнали и сега за отговорни представители на ГЕРБ, включително и министъра на вътрешните работи, който продължава да съчетава своите правителствени отговорности с отговорностите на началник щаб на предизборния щаб, където се прави една предварителна и доста персонална преценка кой би се кандидатирал от друга партия – било социалистическата, било друга, кой има шансове да спечели едни или други избори, и достатъчно рано да бъде отказан от такива намерения, включително и с едно недвусмислено подсказване, че инструментариумът на този закон ще бъде задействан по отношение на него. Господин Бисеров, наистина смятам, че Вашата постановка за правата на собственост и за незаконното разполагане с имущество е отправната. В Конституцията собствеността е определена като публична и частна. Това са публични и частни интереси, които трябва да бъдат защитени, но откровено казано, госпожо председател, аз не виждам никакъв шанс този закон да бъде преформулиран по начин, който да изпълни смисъла смисъла и очакванията на обществото. И неслучайно юристите от Вашата парламентарна група са крайно пасивни, включително госпожа Фидосова и госпожа Колева, които вчера изразиха своите съмнения. Днес, очевидно по повелята на групата, мълчат.

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Преди минути информационните агенции разпространиха съобщението, че български самолет „МиГ-29” е паднал

Предлагам да поканим министъра на отбраната до края на работния ден да ни запознае с инцидента. За щастие, няма загинали. Село Голям Чардак, Пловдивско, е съвсем близо до Пловдив. За да се избегне психоза сред населението, мисля, че е най-хубаво от тази трибуна да чуем истината от министъра на отбраната. Процедурното ми предложение е: до края на работния ден да изслушаме министър Ангелов за инцидента, който е станал в рамките на българо-американското военновъздушно учение. Благодаря Ви за вниманието. ПРЕДСЕДАТЕЛ Ще потърся министъра на отбраната и ще го поканя да дойде да вземе отношение. За изказване – Анастас Анастасов. Благодаря Ви, госпожо председател. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Господин Пирински, по повод на това, което казахте преди малко, аз съм съгласен с Вас – по отношение на ограничаването на собствеността. Но тези ограничения на собствеността, които са предвидени в ал. 2 на чл. 3, всъщност са обезпечителните мерки, които са визирани в Глава „Обезпечително производство” по Гражданскопроцесуалния кодекс. Това е единственото, което може и трябва да налага комисията, когато има съмнения в придобитото имущество дали е законно или не с оглед обезпечаването на един бъдещ иск. Ще си позволя да Ви цитирам Протокол № 1 към Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи. Това е за ограничението на собствеността. Същият е ратифициран в България в съответствие с българската Конституция: „Член 1. Защита на собствеността Всяко физическо или юридическо лице има право мирно има право мирно да се ползва от своите притежания. Никой не може да бъде лишен от своите притежания освен в интерес на обществото и съгласно условията, предвидени в закона и в общите принципи на международното право. Предходните разпоредби не накърняват по никакъв начин правото на държавите да въвеждат такива закони, каквито сметнат за необходими за осъществяване на контрол върху ползването на притежанията в съответствие с общия интерес или за осигуряване на плащането на данъци или други постъпления и глоби.” В сега действащия закон, който е обнародван през 2005 г., в чл. 1, в ал. 1 е предвидено уреждане при условията и реда за налагане на обезпечителни мерки и отнемане в полза на държавата на имущество, придобито пряко или косвено от престъпна дейност. Ето, пак имаме обезпечителни мерки, които са

ал. 6 на Конституцията на Република България пише така: „Държавните имоти се стопанисват и управляват в интерес на гражданите и на обществото”. Така е. Тук има хора, които са участвали в подписването на тази Конституция. В Наказателния кодекс, в чл. 12, ал. 1:

Обществен интерес по смисъла на този закон е да няма незаконно придобито имущество, да не се позволява да има такова имущество.

Благодаря Ви, госпожо председател. Уважаеми господин Анастасов, ако сте прецизен юрист, няма да назовавате едно и също нещо два пъти с две различни имена, нали така? Защото ще създадете хаос в самата правна уредба. Вижте какво предлагам аз: законът има за цел предотвратяване и ограничаване на възможността за незаконно придобиване, което Вие казахте, че е общественият интерес. Защо трябва един път да се записва „обществен интерес”, а след това да се казва, че той е предотвратяване и ограничаване възможността за незаконно придобиване? Няма смисъл да се пише два пъти едно и също нещо. Ако имате предвид тази част от обществения интерес, който е свързан с ограничаване или предотвратяване на възможностите за незаконно придобиване, то това се нарича в този закон, защото има най-различен Тоест сумарният интерес на всички физически лица, на членовете на обществото. От тази гледна точка аз Ви призовавам, щом така дефинирате обществения интерес, да подкрепите моето предложение за отпадане на текста като излишен. Не по друга причина, а защото той не дава нищо. Той не дава по същество правна уредба.

Благодаря Ви. Господин Анастасов, доколкото успях да проследя това, което посочихте, Вие говорихте за обезпечителни мерки, които са предвидени по

Погледнете, това просто така прозвуча. При всички случаи, след като има уредени конкретни казуси на ограничаване на права, те би трябвало да бъдат посочени в текста на закона, тъй като иначе простата декларация – ограничаване на правата на собственост, действително е по-скоро декларация и то доста рискована, ако така е назована. Аз пак се връщам на въпроса, който колегите поставиха и вчера, и днес. Това разширяване на обхвата на основанията за задействане на процедури по този закон, извън наказателното право, включително и в административното, и то по такъв широк набор от основания, превръща закона не в онзи инструмент, който ни се казва, а и ние самите чувстваме, че ни е необходим. Тази нагла демонстрация на незаконно забогатяване, на едно безпардонно поведение и налагане на групови или частни интереси по незаконен начин въз основа на натрупаното – този закон не решава този проблем. Той създава отворена система за преследване на онзи, който едни или други власти решат да поставят в затруднено положение и в невъзможност да се оправдае, че не е престъпник. Това е сбърканият характер на закона и не виждам смисъл от някакви опити да бъде облагороден, след като той по своя замисъл не е онова, което е необходимо. Тук има едно смущаващо обстоятелство, което за съжаление евентуално в друго изказване ще споделя. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Трета реплика? Няма. Дуплика, господин Анастасов? Няма да ползвате. Други народни представители? Няма. Дискусията е закрита. Минаваме в режим на гласуване. Преди да поставя на гласуване направените в залата редакционни предложения, ще подложа на гласуване предложенията на народни представители, които не са подкрепени от комисията. Поставям на гласуване предложението на народния представител Юлиана Колева и група народни представители, което комисията не подкрепя. (Силен шум

Прекратете гласуването, прекратете гласуването! Моля в залата да се запази тишина, за да може да се чува какво поставям на гласуване! Поставям на гласуване предложението на народния представител Юлиана Колева и група народни представители, което комисията...

Прегласуваме предложението на народния представител Юлиана Колева, което комисията не подкрепя.

Поставям на гласуване предложението на народния представител Димитър Чукарски и група народни представители, което комисията не подкрепя.

Първо, ще подложа предложенията на господин Божинов. Той предложи в ал. 2 на чл. 3 в редакцията по доклада на комисията да отпадне

предложението на господин Божинов.

предложение, направено в репликата към господин Божинов от господин Бисеров и подкрепено като алтернативно от господин Божинов: текста „и не се допуска риск от несправедливост” да отпадне и текстът „като се съблюдава правото на защита на засегнатите лица и не се допуска риск от несправедливост”. Гласуваме.

Предложението не е прието. Следващи редакционни предложения направи господин Костов: в ал. 1 в ал. 1 да отпадне текста „да се защитят интересите на обществото и да се възстанови чувството на справедливост гражданите чрез”, в резултат на което да остане редакцията на ал. 1 по следния начин: „Законът има за цел предотвратяване и ограничаване на възможностите за незаконно придобиване на имущество и разпореждането с него”. Гласуваме предложението на Иван Костов.

Прекратете гласуването. Гласували 129 народни представители: за 30, против 51, въздържали се 48. Предложението не е прието. Следващото предложение на господин Костов е: в ал. 2 да отпаднат думите „на собствеността” и редакцията на ал. 2 да стане: „За постигане на целта по ал. 1 могат да се налагат ограничения като се съблюдава правото на защита на засегнатите лица и не се допуска риск от несправедливост”. Гласуваме.

Предложение на народните представители Бисеров и Миков за отхвърляне на чл. 3. Гласуваме предложението на Бисеров и Миков за отхвърляне на чл. 3.

Предложение на народния представител Искра Фидосова: в ал. 2 след думите „засегнатите” да се добави „пострадалите от престъпление”. За стенограмата сте казали „и пострадалите от престъпление”, а в писмен вид го давате само на „засегнатите лица”. Каква е разликата между засегнати и пострадали? Казали сте за стенограмата... Това е ясно, въпросът е, че между писмения вариант и това, което сте казали устно и е записано в стенограмата, има различие. Госпожо Фидосова, записано е от госпожа Михайлова: „и пострадалите от престъпление”, а тук ми давате само ... заповядайте на микрофона, да кажете точно какво искате. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, в момента в текста си имаме „засегнатите лица”. След думата „засегнатите” се добавя „и пострадалите от престъпления”, „лица” си остава, за да не се повтаря два пъти и за засегнатите и за пострадалите. Затова след думичката „засегнатите” предложението е да се добави само и „пострадалите от престъпление”. Подлагам на гласуване редакционното предложение на госпожа Фидосова – след думите „засегнатите лица” да се добави „и пострадалите лица” и след това става още едно „и” – „и не се допуска риск от несправедливост”. Гласували

председател, моля за прегласуване. Уважаеми колеги, в ал. 2 на законопроекта, който ви е предложен, става въпрос за засегнати лица, които са засегнати от производството по този закон. Тоест да се съблюдава тяхното право на защита и да не се допуска риск от несправедливост спрямо тях. В този закон никъде не става въпрос за производство, което се извършва в полза на пострадали лица от престъпления или от някакво нарушение. Какви права защитаваме ние по този закон на такива лица, които не подлежат на производство по този Моля без реплики от място! Имахте възможност да говорите два пъти от микрофона.

Поставям на гласуване предложението на госпожа Фидосова да

Постъпило е предложение от господин Терзийски – чл. 3 да придобие редакция в една алинея: „Законът има за цел да съблюдава правото на защита на засегнатите лица”. Не Ви разбрах, господин Терзийски. Няма процедура! В режим на гласуване сме. Моля Ви, прочетете си правилника!

В такъв случай е оттеглено предложението за редакция на чл. 3, а остава предложението на господин Терзийски за отлагане гласуването по чл. 3. Подлагам на гласуване това предложение на господин Терзийски.

Прекратете гласуването.

това наше предложение. Нуждаете се от малко време, за да си припомните, че вчера например под условие госпожа Колева и групата народни представители оттеглиха предложението си по чл. 1 с обещанието на по-голямото мнозинство от мнозинството, че текстът, който предлагаха към чл. 1, ще бъде инкорпориран към чл. 3. Става дума за защитата на пострадалите от престъпления лица, чието имущество не е възстановено. Господин Анастасов, става дума за това, че на гражданска конфискация, според чл. 1, подлежи и това имущество. Тук колегите от ГЕРБ поискаха защита за тези лица чрез чл. 3, който проповядва общите уж принципи на този закон, а именно чувството за справедливост. Аз питах: а къде е справедливостта по отношение на пострадалите от престъпления лица, след като тяхното имущество… ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Това гласуване мина, госпожо Манолова. Искате прегласуване на предложението на господин Терзийски. МАЯ МАНОЛОВА: Искам отлагане, за да може господин Анастасов да осмисли това, което му говори госпожа Фидосова,

Цялото лицемерие, че се интересувате от жертвите, пострадали от престъпления, трябва да намери своето законово изражение. Не ги наказвайте втори път!

Има се предвид на пострадали от престъпления с невъзстановено имущество.

Уважаеми колеги, разбира се, че това, което правите, е смешно. Ще Ви се смеят и всички български граждани. Може би някой от Вас ще обясни каква е неотложността на този закон. Още от вдругиден ли смятате да започнете да го прилагате? Все пак до изборите има доста време, освен ако не сте решили да си предизвикате предсрочни избори и допълнението към Изборния кодекс да Ви е неотложно необходимо.

Защо до 23,30 ч., нека да е до 24,00 ч., до 4 ч. през нощта, както сте свикнали да работите?! Това просто е абсурдно и Вие вкарвате целия български парламент в едно действие от театър на абсурда, ръководено от господин Велчев и господин Анастасов. Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение за удължаване на пленарното време днес до 23,30

Първо, че вносителят очевидно не гори от ентусиазъм с този законопроект, защото през целия период на дискусията взе отношение два пъти и те са по процедурни въпроси. този замах да работим до 23,30 ч. постига ефект да задълбочим представите в обществото, че от тази компания, събрана в залата, нищо не става. Вие го правите много последователно и много методично и очевидно тук постигате резултат. Другаде е много спорно, но в идеята да направите парламента за смях, постигате резултат. Трето, вероятно си спомняте, че на няколко пъти в предпразнични дни работим с удължен работен график. Остава настрани, че според правилника това може да бъде до два часа. Впоследствие всички безумни текстове, които Вие приемате, падат в Конституционния съд. Аз не знам защо държите непременно, обещавайки не знам пред кого, но очевидно вън от страната, че ще приемете този текст до еди-кога си, не си давате сметка, че половината от него ще отлети в Конституционния съд. Ще станете за пореден път за смях, защото приемате безумия, защото приемате противоконституционни текстове, и защото в крайна сметка утре Вие, Вие ще трябва да обясните на тези, на които сте обещали, че сте ги излъгали със същия замах, с който приемате безумия тук в залата. прегласуване. Прегласуваме предложението за удължено работно време.

Госпожо председател, дами и господа народни представители, госпожо министър! Наистина превръщате Народното събрание във фарс. Днес чухме думата на господин Велчев, който е вносител на законопроекта, само с идеята, че иска да работи до 23,30 ч. Много ми е чудно как работи до 23,30 ч., след като до момента не сме му чули думата, като вносител на законопроекта, по толкова поставени въпроси и по тези, които се разгледаха в Народното събрание. Имате възможност

АНАСТАС АНАСТАСОВ: Чл. 4 – предложение от народния представител Димитър Чукарски и група народни представители. Член 4 отпада. Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 4.

Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! След кратко съвещание с останалите колеги, които са подписали това предложение и в унисон с това, че бързаме да приемем текста

ние искахме да не се допускат по никакъв повод ограничения на собствеността. Предходният текст допусна ограниченията на собствеността и все пак по-добре е да остане този чл. 4, който все пак слага някаква, макар и неопределена и неопределима мяра, каквато е постигане целите на закона. Така че формалното ни предложение е: ние оттегляме

За да внеса допълнителна яснота, ще повторя казуса: открадната конкретна вещ преди пет години от Вашия дом, преминала през ръцете на различни прекупвачи, търговци на ценни вещи и така нататък, оказала се във владение на лице, което попада под рамките на закона. Вие не знаете за това. Съдът постановява конфискация на конкретни вещи и една от вещите е тази. Не е нормално да има спор в правната наука, че това придобиване, в полза на държавата на Вашата вещ с акт на съда, е първичен способ за придобиване. И никой предишен собственик по силата на правните принципи няма право и възможност по никакъв начин да си поиска вещта. Разберете го! Вашата вещ! Тук не говоря за пострадали от престъпление. Примерно за телесна повреда има право на обезщетение за претърпени щети – или материални, или морални, няма значение. Става въпрос за това нещо – абсурд е законът да ощетява втори път лицата, на които са им откраднати вещите, изнудени са да ги дадат.

е? Защо не искате да оправим това, не мога да разбера? Просто недоумявам! И ако нямаме право на втора алинея...?! „Целите на закона не могат да накърняват материалното право на собственост на пострадали лица...”

Дами и господа народни представители, свидетели сме на огромна инициатива за редакционни предложения. Нещо, което всеки един от нас е имал възможност да направи по съответния ред Докладът е пред мен, следя внимателно какво и как е записано. Много моля не под формата и твърдения за редакционни промени да се изменя смисълът на текста, както той е даден по вносител, и след това се предлага от доклада.

Благодаря, госпожо председател. Имам конструктивно предложение под формата на реплика. Нека хората, които не разбират от право, да спрат да се изказват по правни въпроси. Законът има достатъчно голям, дълбок политически заряд, за да може хората, които не са юристи и не разбират от право, да се изказват в политически аспект. Нека да добавя, че господин Анастасов преди малко беше пределно ясен, всички юристи го разбраха, така че да коментираме повече този въпрос – ще ни се смеят, как беше, студентите от първи курс, които са посещавали „Обща теория на правото”.

Уважаеми колеги, колебая се към кого да се обърна – дали към официалния вносител на този законопроект господин Велчев, или към господин Анастасов, но ще го направя по отношение на господин Анастасов, който е юрист. Уважаеми господин Анастасов, този закон бъка с новосъздадени, новоизлюпени правни термини, които при това нямат легални дефиниции в Допълнителните разпоредби. Бихте ли ми обяснили какво съдържание влагате в новосъздаденото от закона понятие „ограничение на собствеността”? Какво имате предвид? Имате предвид отнемането на имущество поради това, че лица не могат да докажат доходите си 20-25 години назад; имате предвид отнемането на имущество от свързани лица; имате предвид отнемането на имущество от трети лица поради причина, че техните праводатели не могат да установят съответствие на доходите и имуществото си за 20 години назад, или имате предвид обезпечителните мерки, които са направо съсипващи за всеки един гражданин, и най-вече за всеки един търговец, който ще има нещастието да попадне под ударите на този закон? Искам в тази зала да е господин Костов, или поне да му предадете, уважаеми колеги от ДСБ, защото той се упражнява върху някои Общи положения от този закон. Подозирам, че той не го е чел, което е извинително предвид, че не е юрист. Извинително е, но нека слуша този дебат, защото не мога да допусна, че един човек, който твърди, че е демократ, който твърди, че защитава правата и свободите на гражданите, който твърди, че за него е ценност защитата на правото на собственост, може да подкрепя тези текстове. Може би той наистина е останал в дълбоко заблуждение, а може би и други колеги в залата, а може би ще бъдат заблудени и други български граждани, че този закон има за цел да отнема имущество придобито по престъпен начин. Трябва да стоите тук и да слушате, че този закон изобщо не е за това. Този закон е и за отнемане на имущество на трети лица заради това, че праводателят им не може да докаже съответствие на имуществото за години назад. Какво се случва с това ограничение на собствеността, което би следвало да е важна тема поне за представителите на десницата, които са радетели за защита на собствеността? Това ограничение на собствеността не може да не Ви интересува. Ако предположим, че под ограничение на собствеността се има предвид легалният юридически термин – налагане на обезпечителни мерки, тук също има куп притеснителни неща. Знаете ли, уважаеми колеги, че от момента, в който въпросната комисия, за която ще стане дума по-нататък внесе искане за обезпечителни мерки, се налагат запори и възбрани върху цялото имущество на проверяваното лице. За Ваше улеснение, за да разберете, да приемем, че това е един едноличен едноличен търговец. (Реплики.) Не, той не е извършил престъпление този търговец, може да е извършил административно нарушение и също така може да бъде привлечен като обвиняем, но след това да бъде оправдан. Много ме улеснява господин Анастасов, защото този търговец не е извършил престъпление, към този момент не е ясно дали е извършил престъпление и е много възможно срещу него изобщо да не бъде повдигнато обвинение, да не бъде вкарано делото в съд, да бъде прекратено три дни след започване на проверката. На този търговец му се налагат всички обезпечителни мерки: блокират му се всички банкови сметки, запорира му се имущество, възбраняват му се имоти. Забележете ноу-хауто на Вътрешната комисия! Поне в предложението на господин Велчев имаше възможност за някои неотложни нужди по силата на самия закон това имущество да не бъде обезпечено предварително. Например да се оставят

ЦАЧЕВА: Тук се поддържа текстът на вносителя, а Вие в изказването си казахте, че има отклонения между текста на вносителя и доклада на комисията. Четете доклада и следете текстовете, по които върви обсъждането! МАЯ МАНОЛОВА: Вие ме слушайте внимателно преди да коментирате. (Реплики от ГЕРБ.) Предлагам този текст да отпадне, този текст да отпадне, тъй като предвижда ограничения на собствеността, ако предположим, че обезпечителните мерки са ограничения на собствеността, които са недопустими за едно нормално демократично общество, съсипващи за бизнеса, за който говорим, които са размазващи за всеки търговец – затова става дума. Но ако приемем, че целта на закона е удовлетворяване на чувството за реваншизъм на това мнозинство, че е удовлетворяване на желанието за репресия, то тогава тези ограничения на собствеността са си много добре написани, но те издават истинските Ви намерения, уважаеми вносители, радетели и подкрепящи този законопроект.

АНАСТАСОВ: Да, ограниченията на собствеността са посочени в Глава „Обезпечително производство” на ГПК, ако това не сте го разбрали, не знам как да Ви го обясня. (Реплики от КБ.) Второ, ако искате да Ви разясня цялата схема на закона, всъщност неговата концепция...

престъпно деяние. Те са две съвсем различни концепции, те нямат нищо общо помежду си. Аз и вчера казах, че няма как да ги съпоставя една с друга и да търсим някакви общи точки помежду им. Благодаря.

разбирам, че тук целта е не образователна, изказвайки се от тази трибуна, но все пак си позволявам да Ви обърна внимание, че пропуснахте да упоменете, че съгласно съдебната практика на Европейския съюз по правата на човека и Хартата на основните права на Европейския съюз, основните права като правото на собственост не са абсолютни, те могат законно да подлежат на ограничение, стига тези ограничения да са предвидени от законодателството и съгласно принципите на пропорционалност да са необходими и действително да отговарят на целите от общ интерес или на необходимостта от защита на правата и свободите на останалите граждани, като например борбата с организираната престъпност. Пише го в проекта за директива, който тук вчера някои ни цитираха, но удобно цитират това, което им отърва. Благодаря, господин Анастасов. (Реплика от народния Цитирам проекта на директивата. Госпожо председател, госпожо министър, дами и господа народни представители! Аз, господин Анастасов, съм убеден, че Вие ще успеете да обясните на госпожа Манолова за какво става въпрос, но ми се струва много трудно, ще успеете да обясните след това на тези хора, които трябва да прилагат този закон за какво става въпрос. Много трудно ще обясните на комисията, на членовете й, на председателя й, да да не говорим за всички останали служби и лица, които ще трябва да прилагат този закон, на тях ще трябва да обяснявате. С госпожа Манолова ще се разберете, още повече, че тя е красива жена и ще Ви бъде приятно да й обяснявате. (Възгласи Благодаря. По конкретния текст. Ограниченията на собствеността предвидени в този закон – да, чудесно – се прилагат в степента, която е необходима за постигане на целите на закона – продължавам да чета малко по-нататък – а целите на закона е да се възстанови чувството на справедливост у гражданите. Значи един път имаме степента, с която ще прилагаме ограничението и тази степен ще се определи въз основа на целта на закона, която е възстановяване на чувството за справедливост. Ето Ето това искам да Ви кажа, че ще Ви се наложи да обяснявате на службите и лицата, които ще трябва да прилагат този закон – степента на ограничаване въз основа на чувството за справедливост. Преведете ми го, ако обичате! Това е моята реплика към Вас. Преведете ми го!

Наистина няма как, господин Анастасов, да ми обясните нещо, което Вие не разбирате. Разберете се с господин Лазаров какво имате предвид под ограничение на собствеността, дали обезпечителните мерки, за които Вие говорите, или и той като голям специалист в гражданското право има предвид нещо друго. Ако говорим за обезпечителните мерки и за обезпечителният процес само ще Ви кажа, че има доста сериозна разлика между това, което сте разписали в този законопроект и общия ред на ГПК. Направете си съпоставка, отворете двата закона. Най-малкото по отношение на основанието. В ГПК ясно е написано, че се допуска обезпечение при представяне на убедителни писмени доказателства. Тук, във вашия закон, сте записали нещо друго. На вас тук не са ви необходими нито убедителни, нито писмени доказателства. Това е сериозно отклонение от общите принципи на гражданския процес. Има и ред други отклонения. Опитали сте се да разписвате нови текстове. Може би те са за конкретни лица, за плавателни съдове, за екзотични животни и прочие, това ще го разнищваме по-нататък. Но тук аз исках по-скоро да обърна внимание на хората, които са извън зомбираното мнозинство, което подкрепя този закон. Уважаеми колеги отдясно, как можете да подкрепяте такива ограничения на собствеността, такава гавра с правото на собственост на гражданите, която може да доведе до пълно разсипване на бизнеса на един дребен, среден или какъвто и да е търговец? Едрите са в центъра на залата. Те може би вече знаят какъв ще е съставът на комисията, какви ще са териториалните й звена, може би те вече са си решили този въпрос. Единственото, което може да се каже, е, че тези прекомерни ограничения са с една-единствена цел – реваншизъм и репресия. Това са чувствата, които ви ръководят. ПРЕДСЕДАТЕЛ Благодаря, госпожо председател. Колеги, ще си позволя да цитирам нещо. Според един колега от нашия парламент от предходен мандат: „Целият български преход в голяма степен бе криминален преход. Никой закон сам по себе си или дори система от няколко закона не може да промени този факт. Това не означава, че законодателят трябва да бездейства и тези последици да бъдат задълбочавани. В този смисъл е да се търси някаква законодателна реакция в ограничаването и преодоляването на тези въпроси. Възникват два въпроса, които изразяват две противоположни претенции към законопроекта. Едната е дали той е достатъчно радикален в изпълнение на целите, които си поставя. Другият въпрос е противоположен – дали юридическите механизми, които предвижда организацията на дейността, създават достатъчно гаранции, че няма да се злоупотребява с инструментите, които въвежда законът.” Важен въпрос, който е поставил колегата, е: „Тоест, да се следва ли моделът за обърнатата доказателствена тежест? Законът би спечелил от това.” Това, което е говорил колегата в предходния парламент, всъщност – не, в по-предходния, е подкрепено от представителите на БСП, на НДСВ и на Коалиция за България също. Това е изказване на господин Янаки Стоилов. Приемете, че ние развиваме тезата на един от вашите представители, точно в тази посока – обръщаме доказателствената сила. Другото важно, което искам да Ви посоча, госпожо Манолова, тъй като Вие не сте чели стария закон... В стария закон, в момента действащ, приет по време на вашето управление, е записано така: „Органите на досъдебното производство уведомяват незабавно директорите на съответните териториални дирекции. Съдът налага обезпечителни мерки при условията по реда на Гражданско процесуалния кодекс.”

Дебатите са закрити, преминаваме в режим на гласуване.

гласуване предложението на госпожа Манолова за отхвърляне на чл. 4.

Освен да се четат законите – тези, които приемаме и тези, които са приети в предишни състави на Народното събрание, те трябва и да се разбират. Разликата между двата закона – този, който беше приет от предишни мнозинства и този, който приемате сега, е концептуална. По отношение на обезпечителното производство разликата също е съществена. Предният закон препраща към реда на Гражданскопроцесуалния кодекс. В този закон вие правите съществени отклонения от този ред. И ви обяснявам – за тези, които сте чели и не сте разбрали или за тези, които изобщо не сте чели. Общият ред предвижда ищецът, в случая комисията, да представи убедителни писмени доказателства, за да бъде наложено обезпечение. Това, което виждате вие в този закон, не изисква представянето на убедителни писмени доказателства. Прочетете си текста! Това се опитвам да ви обясня. А освен това, наистина ограниченията, които се налагат с този закон, са прекомерни и убийствени за бизнеса. Така че гласувайте да отпадне този текст.

този запис на чл. 4, тъй като неговата декларативност, която цели симулирано привеждане на закона в съответствие с изискванията на европейската Конвенция за правата на човека и по-точно онзи неин текст, който защитава и гарантира неприкосновеността на собствеността – на частната собственост, не може да отнеме реалното съдържание, което по-нататък в закона е дадено на процедурите за накърняване на това изключително и неприкосновено право на частна собственост. Този декларативен текст по никакъв начин не защитава практически правото на собственост. В по-нататъшните текстове ще видим, че ще има драстично нарушаване отвъд целите на закона, отвъд допустимите норми в едно демократично гражданско общество, както го изисква Европейската конвенция за правата на човека. В крайна сметка, ако законът бъде приет в този вид, отсега Ви предупреждавам, включително и госпожа министъра на правосъдието, запозната с правната материя по международното право за правата на човека, че той ще даде много, много хляб на адвокатите, специализирани в завеждане на дела в Страсбург за нарушаване на човешки права. Ние ще отворим широко вратата за дела именно за нарушаване на правото на собственост по този закон. Дерзайте! Благодаря.

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 5: „Чл. 5. (1) Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество, наричана по-нататък „комисията”, е независим специализиран постояннодействащ държавен орган. орган. (2) Комисията е юридическо лице със седалище София и е първостепенен разпоредител с бюджетни кредити. (3) Дейността на комисията се подпомага от администрация. (4) Териториални звена на комисията са териториалните дирекции, разположени в районите на апелативните съдилища, които се ръководят от директори и се подпомагат в дейността си от инспектори. Към териториалните дирекции могат да се създават

Забележете, че в чл. 5, регламентиращ структурата на органа по този закон, а именно Комисията за отнемане на незаконно имущество, се добавя един нов орган, нов елемент от тази структура, а именно териториални бюра с райони на действие, определени с правилника на тази комисия. Вярно е, че администрацията има свойството да се самовъзпроизвежда, но да й се дава такава възможност по силата на този закон да се самовъзпроизведе в степен, в която сама прецени, наистина е прекалено. Може ли някой да отговори тази комисия колко териториални бюра ще й хрумне да си организира – 10, 20, 50 или В крайна сметка, тази комисия ще се превърне в стоножка, която с пипалата си да може по-удобно да тормози българските граждани. Колко ще струва на данъкоплатеца тази саморазрастваща се администрация? В кой закон се дава възможност на един орган да се саморазраства по свое собствено усмотрение?! Питам: какво е финансовото измерение по издръжката на този орган? Ясно е, че нейният състав, както ще стане известно от следващите текстове, ще бъде изцяло партийно-политически. Може би тук имате за цел да устройте на работа „n” на брой активисти на ГЕРБ по места или „n” на брой реваншисти, които да могат с по-големия си числен състав да тормозят повече хора едновременно или, понеже изборите наближават, трябва масово да се втурнете да тормозите нормалните хора?

И следващият въпрос: какво е финансовото измерение? Знае ли господин Дянков за тези Ваши намерения?

са директорите на териториалните дирекции и инспекторите в тези дирекции”. В ал. 8 е посочено: „Комисията има териториални звена, които са със статут на териториални дирекции”.

Сега са по-малко с 9 или 12, тъй като председателят на комисията ги намали. В сега действащия правилник на комисията, която работи в момента, е дадена възможност на действащата към момента комисия да създава и териториални бюра. Така че по този закон има много повече пълномощия да се харчат много повече пари, отколкото това, което предлагаме ние сега. Тъй като обаче искахме изрично да запишем възможността на комисията да решава да има териториални бюра, не да го решава с правилника си – един подзаконов нормативен акт, затова дадохме възможност със закона да го направят. Това е.

Господин председател, колеги! Госпожо Манолова,

Госпожо председател, госпожо министър, дами и господа народни представители! Госпожо Манолова,

Това въобще няма никакво значение! Ще се създават териториални бюра с райони на действие, определени с правилника – в чл. 20. Правилникът в чл. 20 може да определи във всяко селце, във всяка община, във всеки окръжен, областен град, във всеки във всеки жилищен блок да има такова звено! Задавате излишни въпроси! Излишни въпроси за разходите! Нямат значение разходите, когато се създава една армия, която трябва да обслужва целите на закона,

Уважаеми господин Анастасов, отърсете се поне по време на законодателния процес от онова желание на ГЕРБ да оправдава всяко свое действие с нещо, което се е случвало в миналото. В момента не приемаме закона от 2005 г.! В момента приемаме закон, който е внесен от господин Велчев! Това какво парламентът е приел през 2005, не може да бъде оправдание нито за закона на господин Велчев, нито за гласуването на това мнозинство! Приемаме нов закон, който ще действа в бъдеще време. Какво значение има? Освен това, много Ви моля – обръщам Ви внимание, че този закон беше приет не по време на тройната коалиция (просто го казвам за яснота и за точност), а в пό предишното управление. Това може би е дребна грешка, която допускате, която Да, ние сме подкрепили този закон. Ние сме „за” това да бъде отнемано престъпно имущество, но не сме „за” Вашите иновации. По Вашата логика наистина тази комисия ще бъде не стоножка, това ще бъде армия от термити, които ще пъплят във всеки всеки български град и всяко българско село – да тормозят хората! Ето това създавате! И наистина няма значение колко ще струва това! Армия от термити – това е продуктът на Вашата законодателна дейност. други колеги за изказвания по текста? Госпожо министър, заповядайте.

Става въпрос за имущество, което е придобито незаконно. Няма начин да поставим това имущество в ръцете на тези, които подхранват престъпността. Това е смисълът на закона. Става въпрос за имущество, което е придобито в резултат на престъпления, става въпрос за отнемане след повдигане на обвинение. А в случаите, когато става въпрос за административни нарушения, Ви моля да обърнете внимание за какви административни нарушения става въпрос. Става въпрос за административни нарушения, които са от естество да генерират имущество, тоест облаги. Смятате ли, че е редно, ако някой манипулира обществени поръчки и получи пари от това, тези пари да останат за него? Това ли защитавате? Става въпрос за имущество, което е придобито от незаконна дейност. Как доказвате пари, които сте получили от манипулиране на обществени поръчки? Няма как да ги докажете! Тогава какво е основанието тези пари да останат у Вас и Вие да ги вложите в имоти или пък, още по-зле – когато става въпрос за имущество, което е получено в резултат на трафик на наркотици например, това да бъде инвестирано отново в трафик на наркотици?! Погледнете престъпленията и каталога на престъпленията – много е ясно. Когато на някого му повдигнат обвинение за това, че е член на организирана престъпна група, това не е обикновен гражданин, който почтено е изкарал парите си и се е трудил денонощно! Това е престъпник.

Господин председател, госпожо министър, дами и господа народни представители! Използвам изказването си, защото не мога да направя реплика на Вашето изказване. Ще взема становище преди всичко по отношение на Вашето изказване. Народът има много хубава поговорка: „Недейте да слагате каруцата пред коня”. В момента Вие слагате каруцата пред коня! Да, наистина трябва да бъде отнето имуществото, придобито от престъпна дейност и по престъпен начин! Само че Вие в момента – това са Вашите думи, така е, но в момента не правите това! Вие не правите това! Значи за да бъде установено престъплението, трябва наистина да има наказателно производство, за да бъде установено това престъпление! А Вие казвате: „Ще отнемем незаконно придобитото имущество, дори да няма наказателно производство; дори образуваното наказателно производство да бъде прекратено поради липса на състав, поради липса на извършено престъпление”! Вие си противоречите или поне това, което казвате, противоречи на идеята и на духа на този закон! Наистина! Пак го повтарям – трябва да има връзка между престъплението, наказателния състав, извършения състав на престъплението, престъпния резултат, имуществото и отнемането на това имущество! Ето, това трябва да бъде философията на закона. Вие казвате: „Да, наистина трябва да отнемем незаконно придобитото имущество”. Как ще го отнемете, като не сте установили престъпника или ще го установите с посочване: ти си?! В същото време вкарвате този човек за година и шест месеца в един филм, в който ще му разбиете живота, бизнеса, семейството и всичко останало! Защото процедурата по проверката е година и шест месеца. Другото, което Вие казвате – престъпните категории, които включвате. Това са повече от 60 наказателни престъпления, повече от 60 престъпления включвате в този законопроект! Ще си направя труда във времето, което имам за изказване в Народното събрание, да изчета част от тях! Тук не става въпрос за организирана престъпност само, не става въпрос за наркотици само, не става въпрос за крупни кражби или измами! Вие включвате около 60 състава и тези 60 състава дават такава свобода, че не каруцата пред коня, ами направо застрелвате коня с това нещо! За да има наистина престъпник, трябва да има производство! Не само привличането на лицето като обвиняем – то може да стане на втория, третия, на петия ден от производството!

Уважаеми господин Терзийски, ще си позволя от Ваше име да дам на госпожа Ковачева Наказателния кодекс. Ще й дам също така и въпросният каталог от престъпления, които са изписани в проекта на господин Велчев, за да спре да повтаря нещо, което не е вярно. Тук са над 60 състава на престъпления. Тук не става дума, както в Англия твърдят, само за трафик на наркотици, пране на пари и организирана престъпна дейност. Вижте какви престъпления сте включили във Вашия проект. Част от тях дори не се наказват с наказание лишаване от свобода, а с пробация и с глоба. Освен това си направете една справка как в България едно лице се привлича като обвиняем. Оставете какво Ви разказва господин Анастасов. Всички виждаме и знаем и реплики от ГЕРБ), как за два дни едно лице може да бъде привлечено като обвиняем и след три дни да се прекрати производството по отношение на него, но се задвижва другата процедура това е, което се опитваме да кажем, ако наистина Ви пука! Вникнете в това, че по този закон ще бъдат тормозени именно честните хора, честните търговци!

сега действащият закон и това, което Вие обяснявате непрекъснато, е съвсем различна концепция от тази, която ние Ви предлагаме. Вземете ги прочетете двата. Ако искате си ги нарисувайте на един картон и двата и си ги наложете – кое с кое са различава, и тогава излизайте да говорите. Едно време по-големите батковци ни лъжеха, че като напълниш едно шише с вода, като го разклатиш хиляда пъти, ставало на ракия. Сега Вие си мислите, че като повторите нещо хиляда пъти оттук и ще стане така, както Вие си мислите. Ами, не е така. Четете закона и какво Ви предлагаме и спрете вече едно и също да обяснявате от сутринта, специални Вие!

и аз не искам парите да останат у престъпниците. Наистина не искам, но не искам да бъдат тормозени и българските граждани с такъв законопроект, който Вие приемате. Господин Анастасов, и към Вас ще се обърна въз основа на Вашата реплика: ако аз повтарям едно и също, което е против този законопроект от сутринта и съм последователен, то и Вие сте последователен, защото по-малко думи казахте по отношение на този законопроект, отколкото за досега действащият. Ама, Вие не защитавате досега действащия законопроект! Вие защитавате този законопроект – и Вие, и господин Велчев, който ми подвиква от място, е редно да станете и да защитавате този законопроект, който аз от сутринта досега го омачках от

репликите и дупликите. Имате думата, госпожо министър, защото е така в нашия правилник – министърът винаги може да вземе думата. Възползвам се от случая, че ми давате Наказателният кодекс, за да Ви покажа защо едни престъпления трябва да се ползват с приоритет, а други – не; защо само спрямо едни престъпления, които генерират облаги, трябва да има отнемане, а спрямо други престъпления – не. Питам: защо? Мисля, че това не е редно. Да, трябва да бъде достатъчно дълъг каталога с престъпления с престъпления, защото те генерират доходи, които се инвестират обратно в тях. И няма да уморя да го повтарям, защото това е философията на този закон. И още една дума, която бих искала да кажа: никой не защитава предишния закон. Сегашният закон има различна философия. Сегашният закон има философия, която се изразява в обстоятелството, че не е необходимо да се изчаква приключване на наказателното производство, защото идеята на този закон е да отнеме доходи, които не могат да бъдат доказани. Когато Вие или който и да е друг не може да докаже своите доходи, защото те не са законно придобити, не трябва да останат у него тези пари или тези имоти, защото всеки един от Вас, надявам се, може да докаже своите доходи и съм сигурна, че е така – доходи, които са резултат от положен труд. Когато някой има доходи, които надвишават онова, което е получил законно, тези доходи не му принадлежат и няма закон, който да му даде амнистия за това. Затова отново повтарям: смисълът на този закон е да даде възможност гражданският съд (затова я наричат гражданска конфискация), гражданският съд да бъде този, който да прецени в един състезателен процес, в който всеки може да докаже своите доходи, а гражданският съд ще реши дали тези доходи са незаконно придобити. И ако това е така, аз мисля, че няма нито един народен представител, който да не застане зад идеята, че незаконните доходи не биват да остават у тези, които незаконно са ги придобили. Ето това е социална справедливост! Тези доходи трябва да бъдат отнети. И защо коментираме, че списъкът с престъпления е дълъг – да, всяко престъпление, което генерира такъв тип доходи, трябва да бъде включено в подобен закон. Това е смисълът на концепцията. Това е една нова концепция, която има за цел да отнеме незаконно придобитото. Ще спомена тук Конвенцията на ООН – една от най-новите конвенции в областта на борба с корупцията – Конвенцията на ООН за борба с корупцията в своя чл. 19 говори именно за необяснимото богатство. Необяснимото богатство дори е много по-широк термин, отколкото имуществото, което е незаконно придобито. Това е богатство, имущество, което не може да бъде обяснено. Мисля, че е справедливо и е социално справедливо всеки, който не може да докаже и да обясни откъде разполага с определено имущество, да бъде лишен от него. Защо поставяме на съмнение точно това? Показвам отново Наказателният кодекс – да, няма нужда да се чака да влезе в сила присъда, тогава когато някой не може да докаже откъде има пари. Има ли нужда да чакаме да влезе в сила присъда? (Шум и реплики.) Не! Имуществото се отнема и няма нищо несправедливо в това, че ще бъдат отнети едни пари, които не се следват на лицето, което ги е получило. Лично обяснение – господин Велчев. Имате думата за лично обяснение. (Реплики.) Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Кой какво чете – всеки един от нас си знае! Само ще Ви кажа, че има хора, които четат много, но различни неща по един път и ги помнят. Други хора четат едно и също нещо 20 пъти и пак не могат нито да го запомнят, нито да го разберат. И от сутринта дебатите, които се водят, точно това показват за един наш колега, че, както каза, мачкал закона, чел го, но нищо не разбрал от това нещо. Кел файда, като си чел толкова много! Другото, че от левицата всичко това, което правят, какво показва – че можеш да говориш много, но да не казваш нищо. Въпросът е – затова няма дебат, защото, ако има нещо съществено, което да бъде разбрано от обществото, ние бихме спорили. Както бих спорил за това, че в нормалните държави – в една Швейцария, Германия, Франция, хората се гордеят да станат и да кажат: „Аз платих миналата година на държавата еди-колко си пари”. В България стана така, щото аз в бизнеса съм го изпитал, когато кажеш, че си платил някакъв висок данък, всички те смятат за глупак и ти казват: „Що не си хвана един адвокат и нямаше да платиш такива данъци?”. Ето този закон трябва да подгони всички, които са работили в годините за сивата икономика, за да не питате Вие от БСП, защо са ниски пенсиите, защо няма пари за здравеопазване, защо няма за образование пари. Няма да има, докато сивият сектор е толкова голям. винаги сте ни упреквали, че не се борим достатъчно с корупцията. Ние искаме да вкараме един закон, който да бори точно корупцията и хората, които укриват доходи. Вие сега тук ставате и казвате веднъж, че ние ще репресираме с този закон обикновените хора.

Аз искам да прочета текста на чл. 6, ал. 2 от Европейската конвенция за правата на човека: „Всяко лице, обвинено в извършване на престъпление, се смята за невинно до доказване на вината му в съответствие със закона”. Някъде да виждате тук, уважаеми колеги, включително, уважаема госпожо министър, някакво разграничение за престъпления, които носят доходи или не? Някакво разграничение да виждате за това, че за някои видове престъпления – било включени в дълъг или в по-къс списък, може и без да се доказва вината, лицето да се смята за виновно? Не! Този основен принцип не само в европейското, но и в международното право, естествено съдържащ се и в българското конституционно и наказателно право, е свещен, той е необорим че всеки е невинен, докато не бъде доказано, че е виновен. Никой не може да бъде обвиняван, че е извършил престъпление, ерго, че е получил доходи от това престъпление, ако не бъде доказано, че той въобще е виновен и е извършил такова престъпление. Не може да се отделят двете неща по такъв начин. Или ако може, то те трябва да бъдат направени в отделни закони. Не може в един и същи закон Вие да правите дълъг списък с престъпления, призюмирайки, че оттам, от тези престъпления, само защото има повдигнато обвинение, видите ли, има повдигнато обвинение, видите ли, значи лицето вече е виновно. Той е престъпник, значи трябва да видим откъде са му доходите. И ако не може да ги обясни, дайте да му ги отнемем. Не! Не! Ако ще обвързвате преследването на дадено лице с наказателно производство, с повдигане на обвинение за конкретен вид престъпление, тогава, моля, изчакайте Наказателният съд да се произнесе извършило ли е това лице престъплението, в което е обвинявано, или не. Или ако искате въобще да се занимавате с необяснимото богатство, ако искате въобще да се занимавате с това всяко лице „Х” или „У” да бъде призовано да докаже законността на своето имущество и доходи, тогава напишете отделен закон за гражданската конфискация, за необяснимото богатство

например лицето Анастас Анастасов може да бъде призовано да докаже законността на своите доходи и на своето имущество, без въобще да се търси дали е извършил, дали срещу него има улики за извършено престъпление, дали му е повдигнато обвинение и така нататък.

да разделим нещата и ние тогава, а не да правим такава амалгама: от една страна – престъпления, които не са доказани, от друга страна – необяснимо богатство и недоказани доходи. Направете два отделни закона. Оставете сегашният закон да действа. Тук се обръщам с един въпрос: какво направихте за действащия закон и механизма, който той създаде, да даде своите плодове по време на Вашето управление? Нищо не направихте. Напротив, с Вашите кадрови решения, с назначаването на това недоразумение за председател на комисията – бившият съветник към американското посолство, Вие опропастихте постигнатото години назад. За три години тази комисия, която можеше наистина да докаже своята ефективност, ако имаше контюнитет, ако имаше приемственост, ако беше надградено над това, което вече беше постигнато след първоначалните грешки на предходния състав – и Кушлев, и това, което направиха със заплатите си. След това комисията тръгна напред – започна да работи добре, имаше натрупване на дела и така нататък, след което Вие махнахте всички. Назначихте един състав, които през трите години само се караха помежду си, председателят се караше с другите двама членове от квотата на ГЕРБ и нищо не направиха. Ето защо сега изведнъж ние тръгваме на чисто да създаваме нов орган, който тепърва трябва да създава своята практика. Отговорете на този въпрос! Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА

Уважаеми господин Казак, освен въпросите, които зададохте на министърката на правосъдието, резонно беше да я попитате и за нещо друго. Според мен най-малко на министъра на правосъдието отива да обяви, че всеки български гражданин, който не може да си докаже доходите за последните 20 години, е престъпник, защото по този начин приравнява към престъпници всички български граждани, които по време на прехода бяха принудени да работят в чужбина и оттам да изхранват своите семейства. Обяснете ми, госпожо министър, как тези граждани ще докажат доходите, с които са купили имуществото, по какъв начин? Ако се опрем на практиката на данъчните органи, след като няма легални преводи, и реплики от ГЕРБ.) Кажете: престъпници ли са българските граждани, които са били принудени да работят в сивия сектор последните 20 години? Те ли са виновни за сивата икономика? Това, което правите в момента, наистина е недопустимо. Става дума точно за териториалните бюра, които има право да създава въпросната комисия. И тук използвам случая да кажа на господин Велчев: вижте, ние не се притесняваме за нашите лидери, защото в момента те са подложени на всякакви проверки. Би следвало Вие да се притеснявате за Вашите лидери и за Вас, защото проверките там тепърва предстоят. Втора реплика? Моля, без реплики от място! Терзийски – втора реплика.

Тук играе роля кой няма да си докаже доходите. Оказа се, че наистина няма връзка между наказателното производство и съвсем излишно са включени тези 60 и повече наказателни състава в този законопроект. Стана ясно, че

Аз като слушам преждеговорившите, имам чувството, че измисляме нови правни фигури, а пък това са едни принципи, които действат много от отдавна. Като говорим за отнемане на незаконно придобити доходи, ще Ви дам пример. Във всеки един момент данъчната администрация може да Ви направи обща проверка на приходите пет години назад и това, което не успеете да докажете като приходи, има в ДОПК много добър инструментариум да Ви бъде отнето, да Ви бъдат наложени запорите и така нататък. нататък. Това не е някакъв нов правен инструмент, просто тук се дава възможност да се действа малко по-назад. Второ, всяко престъпление

по наказателен ред. Така че няма какво да говорим, че има нещо ново и някакъв нов механизъм. Механизмът е същият. Действащата комисия и към настоящия момент си има териториални структури, които не са шест, а са почти във всички областни центрове. Така че нито откриваме топлата вода, нито има нещо, което не е действало до настоящия момент или има нови правни моменти и механизми, които действат. Така че няма какво да говорим, че тук има нещо кой знае колко революционно и стресиращо. Механизмите са едни и същи и те се прилагат от години в България. председател. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Радев, никой не твърди, че сте открили топлата вода и че правите кой знае какви революционни нововъведения.

което се опитва да омеша вече съществуващи и утвърдили се правни способи и механизми за санкции с обвързването им с определен вид наказателни престъпления и наказателни състави. След това се откъсваме от тях и отново се връщаме към общи принципи за за необяснимо богатство, за недоказани доходи и така нататък. Въобще пълна амалгама или мешавица от текстове, от принципи, от механизми за санкции, които в крайна сметка ще дадат

За мен целият закон е абсолютно излишен. Трябваше да се усъвършенства действащият закон, трябваше да се подбере състав на действащата комисия, който да заработи качествено и ефективно, трябваше да се оставят сега действащите териториални органи, госпожо председател, които действаха добре, бяха придобили опит; бяха придобили бяха придобили знанията и уменията, които се полагат по сега действащия закон; бяха натрупани вече много преписки и дела, които щяха да доведат до качествени резултати. За съжаление, вместо да да осигурите тази приемственост, Вие съсипахте работата на тази комисия за три години и сега се опитвате, в края на мандата, да създадете нещо ново само и само да рапортувате пред Брюксел, но ще създадете повече проблеми, отколкото ще решите. Това е.

Ред е на процедурните предложения, но мисля, че е време и да починем малко. Процедурите съм длъжна да ги дам непосредствено. Първа процедура – господин Михов. госпожо председател, госпожо министър, уважаеми колеги, ще бъда съвсем кратък. Използвам формата на процедура,

Нито един от тях не се изказа за структурата на комисията и така нататък. Мисля, че в правилника има ясен и точен текст. Предлагам, ако трябва да го подложите на гласуване – всеки изказващ се, който не се придържа към правилника за второ четене или веднага да му бъде отнемана думата, или след изтичане на определеното

по същество не беше процедура, а по начина на водене – да спазвам правилника, аз така го разбирам, защото не постъпи предложение. Втора процедура – господин Методиев. Благодаря Ви, госпожо председател. Процедурата ми е по начина на водене и съвпада с това, което каза колегата. Член 3 беше дълга дискусия и я слушах с много голям интерес. Колегите, които се изказаха, независимо от коя страна на залата, се изказаха по текста, по понятия в текста, оспорваха, даваха предложения и това беше много съдържателно. Сега сме на път да загубим всякакъв интерес на юристите в залата, защото заседанието не се управлява по начин, по който не само Вие, уважаема госпожо председател, а и Вашите заместници, които водят, когато Ви заместват, за да се концентрира, тъй като има много текстове, които ще предизвикат безспорно любопитство и интерес и са съдържателни. Затова най-настойчиво не само да прекъсвате, а директно да упражнявате правилника, включително да наказвате народни представители, които упорито отказват да бъдат в темата по текста на дебата, за да може тези, които искат да дебатират, да имат този шанс. Днес няколко пъти исках да вляза в дебат. Уважаема госпожо министър, моля Ви, да бъдете акуратна, както трябва да бъдат акуратни и народните представители, защото Вас госпожа председателката не може да Ви накаже. Така че бъдете част от един общ дебат, който да бъде смислен и съдържателен, за да има престиж тази сграда и тази институция. Благодаря.

която, независимо от нашето желание да чуваме нейните мнения по конкретните текстове, продължава да ни говори едно и също нещо от първо четене, което за два дни го чухме осем пъти. Тоест ако ние бъдем дисциплинирани, моля това да важи за всички в тази зала. А тези, които се отклоняват, ако много не слушат, господин Анастасов дайте ги на комисията

Ако няма преди това записани, няма какво да прекратим. Точно това е смисълът на процедурното предложение, господин Радославов. Ако няма изказващи се, какво ще прекратяваме?

наистина е важен и Ви моля да не си позволявате, тъй като това се случва с гласовете на мнозинството, по този брутален начин да не давате възможност наистина да бъдат обсъдени предлаганите от ГЕРБ текстове. Това е най-лесният начин. Може да прекратите разискванията, още преди да са започнали. Но това е начин, към който прибягват хора, които нямат кураж; хора, които ги е страх да слушат; хора, които нямат отговори. Може да прекратите дебата тук, в залата, но не можете да прекратите

Дебатите са прекратени. Преминаваме към режим на гласуване. Няма направени редакционни предложения. Поставям на гласуване чл. 5 в редакцията му по доклада на комисията. Гласували

Уважаеми дами и господа, този текст регламентира начинът, по който ще функционира комисията, нейната администрация, структура. Господин Анастасов, това, за което този закон уж е съставен, е да се пребори с крупните нарушители, с организираната престъпност, с хората, които са натрупали огромно имущество и са намерили начин да го узаконят. Не Ви трябват тези мрежи из цялата страна, които да гонят всеки, който не може да си докаже всеки доход. Трябват Ви високо специализирани екипи от юристи, от финансисти, които могат да седнат срещу онези, които ще застанат срещу Вас, защото срещу Вас ще застанат хора, които са на световно равнище – както беше казано: тези хора са си изнесли капиталите по разните офшорки нагоре-надолу. Вие сега ще се впуснете в разни преписки по всяка община и ще гоните не знам кой – който не Ви харесва, както каза господин Велчев: „Вашите политически лидери”. Обаче Вие няма да свършите онова, което е необходимо на обществото да прекършите онези концентрации на незаконно богатство, които душат страната, мачкат политическия живот и съсипват България. Такава администрация Ви трябва. Вие сте направили дирекции, бюра и не знам си какво. И на предишната не й трябваха дирекциите. Трябваше й състав, който да се пребори с една дълбоко вкоренена язва в обществото. Начинът, по който дискутирате, и начинът, по който госпожа Цачева води това заседание, говори за нивото, на което е този закон, на нивото, на което той ще се прилага.

Колега, може ли да оставите министърката да слуша какво говорим? Не искам да гледам тук един такъв мощен (Реплики от ГЕРБ.) Тези, които уважавам, ще продължавам да ги уважавам. Има някои, които очевидно не заслужават. Уважаема госпожо председател,

Мисля си, че на практика просто ще пострадат ей така, дето се казва, някои бизнесмени, търговци, хора, които не могат да си докажат действително доходите. Те ще бъдат потърпевши, всички тези крупни играчи, които легализираха милионите си, имат такива адвокати, дето няма начин как да не се преборят с каквато и да е комисия и с наказателна,

Няма. Обявявам 30 минути почивка – до 14,45